Благодаря, господин председател. Правя процедурно предложение на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за удължаване с три седмици на срока за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Първо ще направя процедурно предложение на основание чл. 39,

господин Божидар Сукнаров, господин Цони Цонев, господин Петър Стоянов, господин Иван Колев и господин Георги Шопов – членове на Висшия съдебен съвет, и госпожа Ана Караиванова – главен инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет, като предложението е и по следващата точка. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят гостите. Заповядайте, госпожо Фидосова. „СТАНОВИЩЕ на Комисията по правни въпроси относно Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г., № 011-00-6, от 21 юни 2010 г., внесен от Висшия съдебен съвет На заседание, проведено на 1 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2009 г.

както и експерти от институциите. Докладът беше представен от председателя на ВКС проф. Лазар Груев, който посочи, че той е структуриран по нов начин, позволяващ ясно да се акцентира върху проблемите на съдилищата. Затова таблиците и графиките не са оформени като приложения, а са инкорпорирани в самото съдържание на доклада. Той е съобразен с изискванията на ВСС и с препоръките, направени от Народното събрание, при приемането на доклада за 2008 г. Няколко са проблемите, които стоят пред съдилищата: тяхната натовареност и най-вече за нейната неравномерност; дългата процедура, по която се заемат свободните места; условията, в които работят магистратите в София. Като положителна тенденция е изведена дейността на Националния институт по правосъдие. Докладът съдържа обобщени данни и изводи за щатния състав, дейността на съдилищата, включително по видове дела, натовареността на съдиите във всички нива на съдебната система, дейността на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика, качеството на правораздавателната дейност и дейността на Националния институт по правосъдие. Общо делата за разглеждане във всички съдилища,

Броят на свършените дела е 491 хил. 222, което бележи увеличение с 15,46% спрямо 2008 г. Най-голямо е процентното увеличение на делата, свършени от районните съдилища при областните центрове – с над 20% спрямо 2008 г. Подобрила се е срочността на решаване на делата – с 22,62% повече са делата, свършени в 3-месечен срок. Увеличение бележат и делата, свършени със съдебен акт по същество – 415 хил. 519 или с 19% повече спрямо 2008 г. Броят на прекратените дела е 75 хил. 703, а този на останалите несвършени (висящи) дела към края на 2009 г. е 66 хил. 231 и той е намален в сравнение с 2008 г. На базата на тези данни в доклада е направен изводът, че като цяло, макар и в условията на изключително напрежение, съдилищата са правораздавали при добра при добра организация на работа. През 2009 г. на щат в апелативните съдилища са били 140 съдии. Те са разгледали 12 хил. 666 дела, от тях са свършени 10 хил. 953 дела, прекратени – 643 дела; останалите висящи дела са 1713, а обжалваните и протестираните - 4261. В сравнение с 2008 г. делата за разглеждане са намалели с около 8%, свършените дела с 5,2%, а останалите висящи дела с 22%. Във военните съдилища на щат са работили 30 съдии. Те са разгледали 1847 дела, свършили са 1766, като част от тях са със съдебен акт и други, които са прекратени, а останали висящи – 81; обжалваните и протестирани дела са били 166. Спрямо 2008 г. делата за разглеждане са намалели с 12%, свършените дела с 11%, а висящите – с 35%. Щатният състав на окръжните съдилища, включително Софийски градски съд, през 2009 г. е бил 752 съдии. Те са разгледали 109 хил. 139 дела. От тях свършени са 85 хил.

Тоест увеличен е процентът на свършените дела, намален е делът на прекратените дела в сравнение с 2008 г. Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове, включително Софийски районен съд, през 2009 г. е бил 572. Те са разгледали 335 хил. 467 дела. Спрямо 2008 г. е налице скок на броя дела за разглеждане – те са се увеличили с над 51 хил. 800 броя. Отбелязана е тенденция за непрекъснато нарастване на дела на свършените дела (65% за 2007 г., 68% за 2008 г., 71,4% за 2009 г.) и съответно намаляване на дела на висящите дела. Броят на съдиите в другите районни съдилища през 2009 г. е бил 387. Те са разгледали общо 128 хил. 695 дела, като спрямо 2008 г. общият брой на делата за разглеждане се е увеличил с 15%, на свършените дела - с 20%, а делът на висящите дела е намалял с 7,5%. На базата на тези данни в доклада е направен изводът, че е налице увеличена натовареност на окръжните и най-вече на районните съдилища, устойчивост при натоварването на апелативните съдилища и известен спад на натовареността на военните съдилища, което трябва да се отчете от Висшия съдебен съвет при разпределяне на свободните щатове и от изпълнителната власт - при решаване на сградните и материални проблеми на магистратурата. Относно разпределението по видове дела в различните по степени съдилища в доклада е посочено следното. Апелативните съдилища са гледали: 31% частни граждански дела II инстанция, 20% - въззивни граждански дела, 17% - въззивни търговски 13% - въззивни наказателни дела и др. Военните съдилища: 45% - разпити, 22% - наказателни общ характер дела, 18% - наказателни частни дела и др. Окръжните съдилища са гледали въззивни граждански дела – 24%, частни граждански дела II инстанция – 15%, търговски дела – 11%, частни наказателни дела II инстанция – 11% и др. Статистиката за районните съдилища е представена отделно за гражданските и наказателни дела. От гражданските дела с най-голям дял – 55%, са делата по Заповедното производство, 11% - облигационни искове, 10% - искове по 4% - вещни искове, делби и искове по Кодекса на труда – по 3%. От наказателните дела с най-голям дял са престъпленията против собствеността – 39%, общоопасните престъпления – също 39%, престъпленията против личността – 6% и др. Гражданските дела по общия ред през годините постепенно намаляват – от 85 хил. 161 през 2007 до 48 хил. 642 през 2009 г. Наказателните дела от общ характер намаляват с около 600-700 броя годишно. Относно натовареността на съдиите докладът съдържа данни за натовареността по щат за 2009 г. и за действителната им натовареност на базата на отработените човекомесеци. Натовареността показва броя дела, разглеждани месечно от един съдия. Натовареността по щат е била както следва: районен съд в областен център – 48,87,

от времето. Действителната натовареност е била: районен съд в областен център – 57,89, районен съд – 32,18, административен съд – 16,29, окръжен съд

дела са с близо 2 хил. 200 повече в сравнение с 2008 г. Към тях се прибавя и натовареността, следствие от различните други ангажименти на съдии от

активизирала се е международната дейност на съда, изключително активна е била дейността по създаване на условия и подготовка за внедряване на нова деловодна система, която предстои да бъде завършена през 2010 г. Във връзка с дейността на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика е отбелязано, че през 2009 г. са били образувани 10 тълкувателни дела по важни материални и процесуални въпроси в областта на наказателното и гражданското право. Уеднаквяване на съдебната практика е било извършвано и по реда на чл. 291 от ГПК. Относно качеството на правораздавателната дейност по наказателни дела в доклада се посочва, че през 2009 г. предмет на касационна проверка са били 767 съдебни акта, постановени от апелативните съдилища, от които 552 или 72% са оставени в сила (при 70% за 2008 г.), 213 акта, постановени от Софийски градски съд и окръжните съдилища, са били предмет на касационна проверка. От тях оставените в сила актове са 124 броя или 58% (при 60% за 2006 г.). Направен е извод за устойчивост с тенденция за подобрение по отношение на апелативните съдилища и за значително по-ниско качество на правораздаването при окръжните съдилища, което налага вземането на мерки за нейното подобряване. Основните нарушения са свързани с оценката на доказателствения материал и нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Като тревожно явление е отбелязана многократната касация. Предмет на проверка пред гражданската колегия на ВКС са били 844 съдебни акта, постановени от апелативните съдилища, от които по граждански дела 454 броя, а по частни производства – 390. Оставени са в сила 275 съдебни решения по граждански дела или 60,57% от всички решения. По частните производства в сила са оставени 289 определения или 74,1% при 67,6% за 2008 г.

Пред Търговската колегия на ВКС са били обжалвани общо 973 съдебни решения на апелативните съдилища, от които са допуснати до касационно обжалване 200 броя или 20,55%. Оставени в сила са По частна жалба срещу определения на окръжните съдилища са проверени 736 броя определения, от които са отменени 135 броя или 18,3%. Относно обучението и квалификацията на съдиите и съдебните служители в доклада е отбелязано, Националния институт по правосъдие, който през 2009 г. е провел 38 регионални обучения и е постигнал по-висок от общоприетия европейски стандарт от едно обучение годишно за всеки магистрат. В последвалата дискусия народните представители се обединиха около становището, че докладът е откровен, аналитичен и полезен. Като цяло съдилищата отчитат добри резултати относно приключването на делата в разумен срок и качеството на съдебните актове. Народните представители дискутираха въпроса с натовареността. Констатирана беше огромната натовареност на Гражданската колегия на ВКС. Като основно средство за решаването на този проблем беше посочено преразпределението на свободните щатове, към което обаче трябва да се пристъпва много внимателно. Относно резултата от приложението на ГПК, председателят на ВКС посочи, че ефектът на ГПК като цяло е добър и, че ВКС реално използва възможността за уеднаквяване на практиката на съдилищата

през 2010 г. и следващите години: 1. Докладът е изготвен в съответствие със Закона за съдебната власт и изискванията на Висшия съдебен съвет. Изпълнени са препоръките на Народното събрание и на Комисията по правни въпроси, дадени при приемането на Доклада за 2008 г. Докладът представя важни статистически данни, вкл. в графичен и табличен вид, което позволява да се очертаят постиженията и тенденциите в дейността на съдилищата, но и да се акцентира върху проблемите, които те срещат, и да се търсят възможности за решаването им. 2. Натовареността и най-вече неравномерната й разпределеност остава един от най-сериозните проблеми пред съдилищата. Въпреки това те полагат огромни усилия за качествено правораздаване в разумни срокове. Тези усилия трябва да продължат и през следващите години, като се вземат всички вътрешноорганизационни мерки за решаване на проблема с натовареността. 3. Положително следва да бъде оценена дейността на Националния институт по правосъдие по обучение и повишаване на професионалната квалификация на магистратите. Тази дейност трябва да продължи, като особено внимание се обърне на обучение на наказателните съдии от окръжните съдилища във връзка с отчетеното в доклада по-ниско качество на техните съдебни актове. актове. 4. В доклада липсват данни за отменените съдебни актове, постановени от районните съдилища, което не позволява да се направи анализ на качеството на тяхната дейност. Затова Комисията по правни въпроси препоръчва такива данни да бъдат включени в Доклада за 2010 г. и за следващите години. 5. Комисията по правни въпроси препоръчва също докладът да получи по-голяма публичност чрез публикуването му на Интернет страницата на Висшия В края на дискусията Комисията по правни въпроси с 21 гласа „за”, без ”против” и „въздържали се” прие Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г.,

който предлага Комисията по правни въпроси за приемането на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2009 г.: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80,

г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния касационен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова. От името на вносителя давам думата на проф. Лазар Груев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, дами и господа! Заставам на тази трибуна в изпълнение на своето конституционно задължение да представя Доклада за дейността на съдилищата и прилагането на закона за 2009 г. Както беше казано и в доклада на уважаваната колега Фидосова, той е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 84, т. 16 от Конституцията и чл. 114, ал. 2 от Закона за съдебната власт. При изготвянето на доклада аз се постарах да изляза от една стародавна традиция. Тези от вас, които досега активно са участвали в работата на съдебната власт, знаят, че като цяло тези доклади са обрасли с много цифри, с много данни, с много проценти и често при тяхното представяне зад тази гора от цифри не се позволява да се види дървото, да се видят проблемите или пък да се видят – защо не – и добрите неща, постиженията, които са постигнати. Уважаеми народни представители, би било крайно обидно и непрофесионално от моя страна дори и в някакво резюме да преповтарям това, което е казано в доклада, защото съм убеден, че вие сте добре запознати с неговите изводи, а и дебатите в Правната комисия, както и подробният доклад на нейния председател току-що дават ясна картина за неговото съдържание. Аз мисля обаче обратното – професионално и разумно би било да започна своето съвсем кратко изложение оттам, където преди една година завършихме – с приемането на онези препоръки, които Народното събрание прие по доклада за дейността на съдилищата за предходния отчетен период. Те бяха три препоръки и ще си позволя съвсем накратко да споделя тяхната реализация. Защото съм дълбоко убеден, че имат смисъл тогава, когато те са една верига, една последователност от обсъждания, но изолирани сами за себе си. Тоест не би имало смисъл да дискутираме този проблем в пленарната зала на Народното събрание, ако препоръките и изводите, до които достигаме, не намират своята реализация по-нататък в дейността на съдилищата. Първата препоръка, която преди една година Народното събрание отправи по повод доклада за 2008 г., беше да бъде разширена дейността на Върховния касационен съд по издаването на тълкувателни решения за прилагането на гражданското и наказателното законодателство, както и да продължат активните усилия по установяване на единна съдебна практика. Една изключително важна препоръка, защото уеднаквяването на съдебната практика или онзи фактор, който води до предвидимо правосъдие за българските граждани – една цел, която непрекъснато трябва да стои на нашето внимание.

тълкувателни решения както в областта на гражданското, така и в областта на наказателното законодателство. Искам да потвърдя пред вас един положителен за мен факт, че всички субекти, съобразно Закона за съдебната власт, които имат инициативата и правото на инициатива за издаване на тълкувателни решения, бяха достатъчно активни, така че тези тълкувателни решения бяха образувани по искания както на главния прокурор, така и на министъра на правосъдието, така и на Висшия адвокатски съвет и разбира се, на председателя на и аз мисля, че тази посока, тази линия в дейността на Върховния съд трябва да продължи. Уверявам ви – данните за 2010 г., които са текущи, разбира се, потвърждават този мой извод и това мое желание. когато навремето аз встъпвах в тази длъжност, един от основните приоритети, който изложих тогава пред Висшия съдебен съвет, беше именно засилване на тълкувателната дейност на ВКС. Защото ако в предишните години Върховният съд приемаше две, до три, различно в годините, този ръст не в проценти, а в пъти за 2010 г. е една положителна тенденция. Тя е плод на онези дебати, които се развиха преди една година тук, в тази зала. Втората препоръка, която преди една година вие отправихте по повод доклада, беше Върховният съд да предприеме всички необходими действия за продължаване усилията и положителната тенденция в съдилищата за по-бързо приключване на наказателните и гражданските дела. Безсъмнено един изключително важен въпрос. Той не е самоцелен, защото бързото правораздаване и добро правораздаване, разбира се не може да бъде единствен стремеж и критерий, но така или иначе е един от важните показатели за дейността на съдилищата. Както виждате от данните в доклада, и тук ръстът е забележителен – 23% е увеличението на свършените в тримесечен срок дела в сравнение с предходния период, за 2008 г. в тази насока, ако ми позволите тази шега, е, че догодина ние не бихме могли да отчетем чак толкова голям ръст, защото това обективно е невъзможно. Но така или иначе тенденцията е положителна и тя е налице. Аз си давам сметка и, уверявам ви, дават си сметка и моите колеги съдии, че тези проценти, колкото и добри да са, все още са недостатъчни по една-единствена причина – всеки един български гражданин, а той не се интересува от това, че като цяло процентът на свършените и свършените в срок дела се е увеличил и е нараснал, се интересува от неговото дело, от делото, което той е поставил за разглеждане пред съдилищата. Ето защо усилията на съдиите и на техните ръководства, на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат насочени занапред в тази посока, така че българските граждани все повече да усещат тази положителна тенденция и по техните конкретни дела. И третата препоръка, която вие отправихте преди една година, беше да се продължи практиката с публикуване на съдебните актове чрез използване на информационните технологии. В тази насока и Висшият съдебен съвет, и ръководствата на съдилищата в страната и в София също полагат и трябва да продължат да полагат доста усилия. Качествено се подобри информираността на българските граждани, както и сайтовете, които съдилищата имат – чрез тях да информират гражданите за актовете и за движението на делата. Практически всички съдилища имат свои интернет сайтове и полагат усилия в изпълнение на Закона за съдебната власт, да публикуват своите актове. В последно време в публичното пространство във връзка с това възникнаха някои проблеми. Те бяха широко дискутирани в пресата, в средствата за масова информация – проблемът с обезличаването на данните и начинът, по който се публикуват актовете. Засега съдилищата изпълняват указанията

пише „беше променена мярката на еди-кои си лица” – това е заглавието, а отдолу, когато човек чете текста, вижда едни безумни съкращения „ИПР”, „ДПР”, „ГП”, „в гр. С” и т.н. – неща, които са абсолютно излишни. В тази връзка, уважаеми народни представители, искам да ви кажа, че нашата позиция или поне моята лична позиция и позицията на някои други мои колеги е била ясна и тя е ясна от години. Тя е изложена в един от предходните доклади - не миналия, а по-миналия доклад, който аз представих тук, в пленарната зала. И тогава ние заявихме ясно и точно – би следвало съответните органи да помислят и да променят нормативната база или да дадат такива указания, в частност на Комисията за защита на личните данни, щото тези парадокси да бъдат преодолени. Принципът на съдебния процес е неговата публичност. Всеки български гражданин има право и възможност да влезе в съдебната зала, да проследи движението, хода на делото, така че в този смисъл данните и дори имената са ясни. Усложнението при тези съкращения само ни вкарва в този омагьосан кръг, за който вече говорих, но аз съм убеден, че след като има тенденция и насока за обсъждане на този въпрос, той ще бъде решен. Аз благодаря на колегата Фидосова за това, че тя съвсем коректно и точно отрази онези проблеми, които през годината ние отчитахме в своята дейност и в дейността на съдилищата, затова ще спестя тази част от моето изложение, като ще акцентирам само на няколко неща, които и този път не ми се иска да пропусна. Аз няма да се оплаквам от натовареността, която е проблем от години наред. Основният акцент обаче в тази посока е неравномерното разпределение на делата в различите по степен съдилища и даже е различна в различните градове на страната. Аз имам надежда, че този проблем ще бъде решен, защото Висшия съдебен съвет изгради специална комисия. Тя приключи работата си, изготви своя доклад, представи го, той беше обсъждан. Предстои неговото обсъждане и реализиране по-нататък. Ние съзнаваме, че в условията на криза не е възможно екстензивно да се увеличава броят на съдиите и по този начин някъде да се решава проблемът. Единственият начин – разумен, възможен, държавнически, е в рамките на утвърдените щатове да стане преструктуриране и и освобождаващите се щатове да бъдат насочени към най-натоварените съдилища, но искам да кажа, че този проблем не е свързан само с щатове, бройки и тяхното преразпределение. Проблемът е доста по-сложен и по-комплексен. Най-натовареният съд в държавата – Софийският районен съд, който разглежда и най-много дела, и да му дадем щатове, и да назначим съдии, те няма къде да бъдат сложени, за да работят. Просто той няма места. Следователно проблемът със сградния фонд, особено сградния фонд в София, следва да бъде решен задължително и без никакво отлагане. Позволявам си една скоба, уважаеми народни представители, тъй като това е един изключително болен проблем. Ако преди три години аз бях чут в тази зала на Народното събрание, тогава моите думи звучаха така: „Ако не се реши спешно проблемът със сградата на Софийския районен съд, има реалната опасност този съд в обозримо бъдеще да не може обективно да правораздава, да спре правораздаването или да се затормози до такава степен, че това да граничи с отказ на правосъдие”. Не е възможно в стаи от 16 кв. м да работят четирима съдии, които гледат по 700 до 800 и повече дела годишно, но това е по-малкият проблем. И ако ние – съдиите, можем да издържим, според мен големият проблем е свързан с това как и по какъв начин се дава правосъдие на гражданите на Република България и на нейната столица. Защо съм обнадежден? Преди два месеца, струва ми се, правителството спешно, по доклад на Висшия съдебен съвет и на председателя на районния съд и районния прокурор, взе решение, с което се даде допълнително сградата на „Цар Борис ІІІ”, бившето ГУСВ, за нуждите на Софийския районен съд. Единственият проблем, който остана, е да се намерят малко пари за нейното бързо и спешно преустройство. Убеден съм, че след разговорите, които водим в тази насока, така както бързо се реагира за решаване проблема за самата сграда, така ще бъде решен и проблемът с финансите, за да може този съд да започне да функционира В тази насока ние дори и предишната седмица имахме заседание и обсъждания във Висшия съдебен съвет. Един друг проблем искам да засегна съвсем накратко и той е свързан с публичността на съдебните заседания и засекретяването на една част от тях. Това е един проблем, който също доста широко се дискутира в нашето общество. Ясно е на всички в тази зала, че публичността е един основен принцип на правораздаването и че делата се гледат при закрити врата по изключение – тогава, когато това е свързано с класифицирана информация или доброто име, честта и достойнството на гражданите, но по част от случаите ние срещаме реални проблеми, които са свързани и с нормативната уредба на тази материя. За нас, съдиите, няма никакво съмнение, че в максимална степен трябва да се разширява принципът на публичността, но, за съжаление, нормативната база говори така: тогава, когато определени данни са събрани чрез специални разузнавателни средства, те носят гриф „Секретно”, те са класифицирана информация, което налага засекретяването на делото. Писахме писма и сме в диалог с Държавната по сигурността на информацията, защото мисля, че част от тези проблеми трябва да намерят друго решение – да се изхожда от съдържанието на самия документ, от това дали той съдържа данни, свързани с националната сигурност или такива, които подлежат на класифициране, а не начинът, по който са придобити тези данни. Разбира се, тайна или класифицирана информация трябва да останат способите, методите, средствата, начините за събиране на тази информация, но когато един протокол съдържа данни, че двама си говорят за времето или за ябълки, той не съдържа такава информация, която да налага засекретяването на цялото дело. Мисля, че един проблем не е достатъчно добре засегнат в доклада. Аз го разбрах, след като докладът беше изготвен, но искам да обърна внимание към края на своето изложение и на него. Той е в дух на самокритичност. Аз смятам, че в недостатъчна степен ръководителите – председателите на съдилища, в това число поставям и себе си като председател на Върховния касационен съд, в недостатъчна степен използват възможностите, които Законът за съдебната власт дава, за извършване на определени проверки по хода и движението на делата в долните съдилища. Аз добре разбирам, че след активната работа на Инспектората на някой ще каже: няма ли да дойдат много тези проверки на съдиите? Аз смятам обаче, че тук не става въпрос да се затормозяват те. Една проверка, освен с наличието на анализ на допуснатите слабости, във всички случаи е и едно средство за помощ, нещо, което ще даде възможност на колегите, виждайки грешките, да намерят и пътищата за тяхното разрешаване, и в тази насока ми се струва, че трябва да се поработи през следващата година. В заключение, уважаеми народни представители, си позволявам да кажа от името на моите колеги – съдии, аз заявявам, че ние и за в бъдеще ще полагаме усилия, щото достойно и професионално да вършим своята работа. да извървим своя път за подобряване взаимодействието при контакта между отделните власти и между институциите, разбира се, в рамките на нашите конституционни правомощия. В този порядък на мисли смятам, че аз ще предприема своите стъпки към председателите на съдилища, но ви моля, ако вие приемете това за разумно, вие също да извървите своя път. Аз смятам, че тогава, когато в окръзите и в апелативните райони се провеждат отчетните събрания и съдилищата представят своите отчети за съответната година, би било изключително полезно, аз го казах това и на заседанието на Правната комисия, и струва ми се, това би бил един добър знак за диалога между властите, тогава когато и вие като народни представители от съответния район присъствате на тези заседания. Грижа на нашите колеги е да ви поканят, защото аз мисля, че конкретните проблеми на всеки един регион и неговата специфика би могла да стане ясна и част от тези проблеми да бъдат решени след

Преди да открия дебата, уважаеми народни представители, на балкона на пленарната зала е делегация на Комисията по външна политика и сигурност към Великия държавен Хурал на Монголия, водена от председателя на комисията. Монголските парламентаристи са на посещение в България. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли” в Народното събрание на Република България!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя процедурно предложение:

Направено е процедурно предложение, което подлагам на гласуване, за пряко излъчване на дебатите по тази и следващата точка. Гласували

Дебатите са открити. Моля, желаещите народни представители да направят заявка за изказване.

Колеги, аз мислех, че ще има гора от ръце. Бяхме „за” това заседание и този дебат да се защото тук се говори за съдилищата - може би най-слабия пункт, по който всички сме съгласни, че има страшни проблеми. Такава е оценката и на нашите партньори и приятели от Европейския съюз, нали? Това е най-слабата ни страна. Що се касае до доклада, той е обрасъл от цифри, които по принцип винаги пречат да се погледне в същественото и важното. Проблемите, които господин председателят на Върховния касационен съд разгледа, не са нови. Те са толкова стари, че десетилетия занимават българската общественост. Те са същите. Знаят работещите в съдебната система, знаят го прокурори, съдии и адвокати. Това са проблеми още от социализма - за движението на делата, за бавното написване на делата, за неравномерната натовареност на съдиите, на съдиите, за материалната база, за недостатъчните финанси. Проблеми, проблеми, проблеми, които десетилетия не се решават и продължават да висят като такива. Сам разбирам колко са били без основание тези, които преди три години, когато се приемаше поправка в Конституцията, бяха против да се правят доклади

бяха против председателите на съдилищата и Висшият съдебен съвет да правят такива доклади, бяха противници на тази конституция. В действителност това е голяма придобивка. Тези доклади оневиняват и в голяма степен санират всичките проблеми, които съществуват в съдилищата, защото с един такъв доклад просто се отбива номерът, тук по инерция ние гласуваме „против”,

Приемането на доклада е един вид: „Да, всичко е наред!” и така тези проблеми, които тук, в докладите, се вадят, е едно ситно тупане на топката, непрекъснато, всяка година, което завършва с един доклад, и така се пази статуквото. В голяма степен това е част от защитния механизъм на тази система, която с нашия вот за доклада казва: „Всичко е наред, да продължим по същия начин, без да се правят радикални промени, без да се посочват истинските проблеми”. Истинските проблеми на съдилищата в България, както и на Върховния административен съд, на който завчера приехме доклада, и на Прокуратурата, и на Висшия съдебен съвет ние ги знаем. Те са въпиющата корупция, семейщината. Цели кръгове долу по места по съдилищата работят на този принцип, на роднински връзки, свързани с прокурори, съдии, адвокати в една мрежа, която е непробиваема и която ражда ражда и корупция, а оттам - грешни, продадени решения. Всички ние знаем, проблемът долу е за начина, по който се рекрутират, по който се назначават кадрите в тази система,

И в местни, пък и в централни мафии, което обяснява много често защо се освобождават лица по мерки за неотклонение, защо се издават оправдателни присъди.

пропуск. Затова министър Цветанов и политическото ръководство на МВР, уважаеми представители на ГЕРБ, си скубят косите и се чудят какво да правят. За това! От тази трибуна аз много пъти съм назовавал основните причини за това състояние на съдилищата, на прокуратурата, на Върховния административен съд и на Инспектората. Защото тези системи са абсолютно политизирани. Те са силно повлияни от политически сили и най-вече от политическата сила, която стои тук отляво – БСП-БКП,

която ако в момента не съществува, то е защото от нейните членове едни станаха адвокати, а други преминаха на по-високи позиции в съдебната йерархия. Някои от тях са във Върховния касационен съд. Но това е долу. А тук ги виждаме наредени – БСП, НДСВ и други техни приятели и другари, които не могат да бъдат назовани. Те всички са тук! са тук! Да не говорим за състава на Висшия съдебен съвет, да не говорим за състава на Инспектората, на редовите кадри на тези институции, да не говорим за върховни съдии, прокурори,

тук – юристи, било то съдии, прокурори и адвокати, много добре разбират за какво говоря. В залата преди малко нямаше гора от ръце и няма да има дебат.

беше заявила, че се кандидатира за член, тъй като бидейки до този момент член на Висшия съдебен съвет, получила много висока оценка от ръководството на ДПС. Това е записано в протоколите на миналото Народно събрание. Затова съм казвал много пъти срам и позор! Никой тогава от Правната комисия освен аз и колежката Масева не реагирахме. За хората с правно съзнание в тази зала е ясно какво означава това - човек на тази висока длъжност в съдебната система да направи това изявление! Колеги, нищо няма да се промени в съдебната система. Всяка година и всеки път ще гледаме тези доклади, ще гласуваме огледално. След малко подобен ще бъде и докладът на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

се продължи в този смисъл, ще използвам сравнението, което направих одеве – едно ситно тупане с топката години напред, докато

Господин Шопов, Вие си противоречите. Казахте, че сте изненадан, че няма гора от ръце и дебат по тази важна тема, а в същото време задавате едно порочно начало на дебата. Вие не искате дебат по същество на проблемите на съдебната система, а говорите за политизиране в миналото на съдебната система и че това е най-големият проблем в работата на съдилищата. Вие нали подкрепяте това управление на ГЕРБ безрезервно и докрай? Значи подкрепяте философията, изразена от премиера на 8 септември т.г. Той каза: „Важното за политик не е самата присъда, тоест няма значение как работи съдът – дали един политик ще бъде с оправдателна или осъдителна присъда.” Нямат значение доказателствата, нямат значение фактите, няма значение работата на онези честни съдии, които си я вършат ежедневно, има значение следното: „Фактът, че отиваш в съда и ти повдигат обвинение, това е достатъчно като наказание. Колко ще го осъдят е друг въпрос, но като имидж, като професия той вече е загубен”. Ето, това е целта на ГЕРБ с вашата подкрепа за провеждане на наказателна политика. Това е целта, с която омаловажавате работата на съдилищата, с която пренебрегвате или говорите за политизация. Каква по-голяма политизация от това? Ясно е, че никой не търси обективни и истински присъди. Ясно е, че не искате престъпниците да бъдат в затворите, а невинните да могат да изчистят имената си. Важно е да има обвинения, важно е хората да бъдат разкарвани в прокуратурата, да бъдат разпитвани, да бъдат маскарени, без никакво значение дали са виновни или не и без никакво значение как работят истинските и доблестните професионалисти в съдилищата!

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Шопов, струва ми се, че не е подходящо да се политизира, тоест партизира до такава степен дебатът. Защо го казвам? Защото Вие си позволихте да твърдите, че пловдивската съдебна система е изцяло зависима от партийната организация на БКП, доколкото разбрах, и че продължава да бъде зависима. Това означава, че и Вие сте бил зависим от партийната организация на БКП, тъй като в този парламент като депутат Вие дойдохте от районен съдия в Пловдив. Пловдив. Моля Ви, нека да се избягват такива категории. Когато говорим за проблемите в съдебната система, да се говори реално за нещата, които в момента се случват, а не да се опитваме отново да слагаме каквито и да е партийни етикети. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Лазаров.

да, не бива да се политизира съдебната система, но политически оценки е нормално да бъдат отправени. Ще Ви припомня един факт, когато преди около две години и половина три, бившият министър-председател по време на управлението на тройната коалиция, министърът на правосъдието, забележете, представител на НДСВ, и ако не се лъжа – господин Петър Димитров, по повод едно решение на Софийския апелативен съд, Търговско отделение, касаещо Кремиковци, по произнесено решение се появиха пред медиите и изрично направиха пресконференция, че съдиите от Софийския апелативен съд за това, че са произнесли еди какво си решение (не искам да казвам какво) трябва да бъдат предадени на прокуратурата. Това какво е, господин Шопов? Надали има друг пример тук, когато да се изправи министър-председателят на една политическа сила, министърът на правосъдието за произнесено решение, което не е устройвало Министерския съвет, касаещо „Кремиковци”, да искат да бъдат предадени на Прокуратурата и да бъдат осъдени за произнесено решение.

Що се касае, господин Петър Мутафчиев, аз съм бил съдия до 1989 г., когато започнаха промените и когато реших да се занимавам с политика. от КБ.) Аз знам какво става, не че съм бил там, за да участвам в това. Много пъти съм казвал, че пътят в правото и политиката е еднопосочен. От съдебната система може в политиката, но от политиката, веднъж бидейки някакъв, например като госпожа Анелия Мингова или госпожа Ана Караиванова, или като господин Пенчев, или да не продължавам списъка – депутати, председатели на парламентарни групи или членове във висши ръководства на съответните си политически сили, оттам – не повече в съдебната система и в съда. Не можеш за една нощ да се суброгираш от политизиран представител на политическа сила в независим или магистрат, или висш ръководител на съдебна институция. За това съм говорил и пледирал винаги, а тук Петър Мутафчиев ясно, че нещо не е разбрал. Що се касае до първата реплика – тя беше по същество и беше нещо, не знам какво – като реплика-загадка. Не можах да разбера смисъла, в който ми беше направена репликата. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шопов. Заявка за изказване е направил народният представител Емил Василев. Заповядайте, господин Василев.

сега аз формално правя ново предложение да се предава по Националното радио и по Националната телевизия само точка четвърта. Считам, че е много важно българските граждани да чуят какъв дебат се води тук по Годишния доклад за работата на съдилищата, (шум и реплики от ГЕРБ), защото иначе от него няма никакъв смисъл. Казвам това, господин Груев, не за да Ви засегна – не ми е минало през главата, просто защото, първо, в залата в момента има не повече от 60 човека. Второ, от народните представители има не повече от 15 човека, които разбират разликата примерно между въззивна и касационна инстанция (шум и реплики), или правят разлика между окръжния апелативен съд. За да има някакъв смисъл, този дебат трябва да стигне до гражданите, иначе ако той просто остане в залата и при положение че самата конституционна процедура не води до никакви последици, независимо дали вашият доклад ще бъде приет от пленарната зала или ще бъде отхвърлен, няма никакви последици. Защо го правим? Мисля, че го правим заради обществото. Надявам се всички да гласувате „за”. Господин Василев, няма да подложа на гласуване това предложение, тъй като в днешното пленарно заседание Народното събрание прие чрез гласуване неодобрение на предложението, което бе направено от името на независим народен представител, за пряко предаване едновременно и на двете точки, имплицитно се съдържа гласуването, така че Вашето предложение преповтаря вече изразена воля на народните представители в тази зала. Имате възможност да направите своето изказване.

Проблемите на съдилищата са свързани и те са общи както за административните съдилища, така и за гражданските и наказателните. Може би в голямата си част нещата биха се повторили. Естествено тук има и специфика при Върховния касационен съд. Преди всичко аз искам да поставя този въпрос в контекста на един контрапункт на тези цифри, които преди малко чухме от госпожа Фидосова, по доклада на Правната комисия, защото тези цифри сами по себе си не говорят нищо. нищо. Направи се една реформа на ГПК, която аз смятам, че не постигна своите цели, тъй като не се ускори гражданското производство. С една облекчена процедура по призоваването ние направихме много сериозни рискове гражданите да бъдат лишени в някои случаи от участие в гражданския процес. Същевременно самата процедура, господин Груев, не се съкрати по призоваването. В момента има дела, които на първа инстанция по 7-8 месеца не могат да бъдат насрочени. Това се комбинира и с един друг, според мен порок на тази реформа, която беше направена, а именно

Тъй като самата процедура, господин Груев, която е искова молба, изпращане на искова молба, връщане на отговор на искова молба, се оказа, че с нищо не съкращава, а напротив процедурите се удължиха, удължи се гражданският процес.

на гражданския процес. Отново гледаме как гражданите чакат с месеци произнасяне на ВКС с определения за допустимост и по своя характер самото определение всъщност има, а и не само по своя характер, но ако щете и по своя обем, по своята същина, задълбоченост, има характер на решение. Така че защо беше необходимо това да се прави – аз така и не разбрах. Всъщност ние имаме едно произнасяне, което, как да го нарека – квазикасационно. По отношение на наказателното производство. Аз смятам, че тук все още има много проблеми и ще ви дам един конкретен пример, ако искате си отбележете. Сега на 27 септември Апелативният съд във Велико Търново ще гледа едно дело, което вече е на 16 години. Все още има наказателни дела на 16 години. Аз действително не мога да разбера, след като сме страна – член на Европейския съюз, след като има толкова много произнасяния на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, защо действително магистратите не започнат да произнасят директно оправдателни присъди по такива брадати наказателни производства 16 години все още има такива дела. След като толкова много се направи, включително и с последните промени в НПК – да се съкратят наказателните производства, когато те се бавят по вина на защитата, всъщност какво се прави тогава, когато едни производства се точат по 16 години по вина на самата съдебна власт? Това дело, което ви споменах, било на досъдебна фаза 10 години. След това е внесено обвинение – първа инстанция – Окръжния съд – оправдателна присъда. Протестирано. Апелативният съд – въззивна инстанция, отменя и връща за повторно разглеждане. Отново друг състав на Окръжния съд излиза пък с осъдителна присъда.

го връща обратно, защото смята, че има нарушения. След това Трети състав на Апелативния съд преквалифицира от „умишлено” – „по непредпазливост”. Това отново се обжалва и се протестира пред Върховния касационен съд. Той се произнася. След това главният прокурор прави искане за възобновяване на наказателното производство.

Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да участват в дебата?

Уважаеми колеги, уважаеми магистрати! Аз бих искала да върна топката на ниво „дребно топкане”, както се изрази господин Шопов, тоест да коментираме доклада такъв, какъвто е. Да коментираме и проблемите на съдебната система дотолкова, доколкото ние като орган на законодателната власт имаме конституционната възможност да го правим. Първо, държа да отбележа, че тези доклади на Върховния касационен съд са изключително полезни за нас, като народни представители, заради две основни наши задължения. Едното е да наблюдаваме прилагането на законите, които сме приели. Чрез доклада на Върховния касационен съд ние се допираме в най-широка степен до възможността да видим как действа един закон, който се прилага от съдебната власт.

там където има необходимост от корекция на тези закони, които се отнасят до самата съдебна власт. Аз благодаря за доклада, който беше изслушан в Правната комисия и сега е на вниманието на всички народни представители, защото този доклад отговаряше на необходимостите, които ние като народни представители имахме – от информация за работата, за състоянието и за движението на делата в съдебната система. Искам да подчертая от тази висока трибуна: ако съдебната власт не работи спокойно, ако съдебната власт с разни такива с разни такива едри обобщения бъде постоянно, ежедневно омаскарявана, тя няма да заработи по-добре. Затова нека не поднасяме тук апели за поредна политическа разправа, защото е ясно, че е имало такива в миналото със съдебната власт. Съдебната власт е такава, каквато е създадена от нас – законодателите, на първо място, и тя абсолютно едно към едно отразява качествата и недостатъците на всички останали власти в нашата страна. Тя е съответна на това. На второ място, аз не мога да разбера, колко още по-бързо трябва да се движат делата в рамките на процедурите, които са разписани? Вярно е, че има изключения, за които тук говореха и колегите, които са крайно нелицеприятни и които говорят много зле. Но нека, разглеждайки обобщения доклад на ние да преценим, че делата, които са извън всякакви рамки на нормално и срочно правораздаване са много под 1% от всички тези дела, които се разглеждат в съдебната система. Затова аз и моите колеги от Правната комисия сме гласували за приемане на този доклад. Отново подчертавам – с благодарност към хората, които са го изготвили! Защото ние бяхме запознати с реалното състояние по движението, по състоянието на правоприлагането в нашата страна и по проблемите – кадрови и материални на съдилищата. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Янев, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми магистрати, колеги! Прочетох внимателно доклада, изготвен от господин Груев и от магистрати от Разгледах и данните, които са предоставени в този доклад, но, честно казано, има изречения, които са твърде спорни и твърде неясни, предвид това, което ние виждаме от средствата за масово осведомяване, и това, което пише в доклада. Цитирам, господин Груев: „Понякога, поради провокиран обществен натиск по няколко шумни „знакови” дела, съдиите като цяло търпяха необосновани, пресилени или малко неточно адресирани критики, които не почиваха на задълбочен анализ относно причините за едно или друго явление.” От това по-витиевато и неясно изречение аз скоро не бях чел. Очаквах във вашия доклад да намери място позицията на вашата институция спрямо опитите на изпълнителната власт чрез медиите да оказва невиждан, за тези 20 години, натиск. Говореше се за зъби, за чупене на зъби, за какви ли не други закани. И ние днес, в пленарната зала, очаквахме от най-висшето ниво в Касационния съд, чрез Вас да чуем каква е позицията на магистратите. Защото магистратите също са граждани и хора. Те също идват по нашите приемни и ние знаем какво говорят за този вид натиск. Второ, в доклада никъде не срещнах това, което срещнах в Доклада на Европейската комисия по отношение на проблемите в определени съдебни райони, и най-вече за моя избирателен район Благоевград. Там проблемите в съдебната система продължават. Знам, че по Конституция и по закон Вашите правомощия не са кой знае какви, но все пак е ненормално в един такъв ключов натоварен съдебен район да няма избран председател на Окръжния съд близо една година и всички тези негативни корупционни и друг вид практики да бъдат дискутирани на европейско ниво. Смятах, че в годишния доклад е редно да намери място Освен това виждаме, че данните, които сте дали по отношение на натовареност, показват, че в определени съдилища магистратите почти нямат дела, но същевременно до момента аз не съм прочел никаква методология и никакво предложение от страна на ВАС за стимулиране на магистратите, които имат огромна натовареност и някакъв вид санкции – не санкции, а по-точно оразмеряване на трудовото възнаграждение в зависимост от полагания труд. Би било редно да няма еднаква заплата за този, който има 14 дела средно и този, който има 5. Това е нещо, което би следвало по някакъв начин да се регламентира. Другото, което ми прави странно впечатление, е, че никъде в доклада не прочетох почти нищо по отношение на кадруването в съдебната система. През 2009 г. бяха избрани много административни ръководители, председатели на районни съдилища, председатели на окръжни съдилища, предстои да бъдат избрани Не е ясно какъв точно е подходът от страна на председателя на Върховния касационен съд при правенето на конкретни предложения, а също така дали Вие съблюдавате тези предложения, които идват от апелативните ръководители и как точно, освен критериите, заложени в Закона за съдебната власт, Вие съблюдавате тези процеси. процеси. Завършвайки, искам да кажа, че Ви прави чест, че Вие бяхте единственият високопоставен магистрат, който публично и ясно дефинира принципни позиции по отношение на намесата на изпълнителната власт спрямо определени процеси в съдилищата. Ако беше Вашият предшественик, според мен досега щеше да има такъв дебат, такава полемика, която нямаше да спре и до този момент, в който се изказвам. Благодаря ви.

на поставените въпроси в изказванията на народните представители? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз не мисля, че точната дума е да отговоря на народните представители, а да продължим дискусията с тях. Искам да благодаря на всички от вас, уважаеми народни представители, които взеха отношение по Доклада за дейността на съдилищата и прилагането на закона. Никога не съм си представял, че този доклад може да изчерпи и да обхване всички проблеми, които ние срещаме в нашата дейност и никога не съм си представял и не мога да допусна, че този доклад може да бъде и трябва да бъде повод за политизиране дейността на съдилищата. Ние сме магистрати и прилагаме законите такива, каквито те се гласуват тук, в тази свещена зала. аз бих приел и винаги приемам онези упреци към съдилищата тогава, когато съдиите са действали в нарушение на закона. на закона. Искам да кажа на уважаемия народен представител господин Василев: да, аз не знам защо е било необходимо и дали е било необходимо да се приема нов ГПК, Бога ми, ние правим всичко възможно такъв, какъвто е приет, да го прилагаме максимално разумно. Вие добре знаете, че след решението на Конституционния съд

свързана с приложението на този важен закон. Няма да взема отношение по нито един от въпросите, свързани с конкретни дела или техния ход, но посочих в своето основно изложение, че ясно осъзнавам и моите колеги съдии съзнават, че каквито и да са общите цифри и резултати за бързината на съдебния процес, ние си даваме ясна сметка, че за всеки човек, включително и за тези, които са потърпевши по това дълго проточило се дело, трябва да решаваме и тяхното ръководство. Аз няма да взема отношение по въпросите, свързани с идеите за смяна на Висшия съдебен съвет или смяна на върховните съдии, или ръководства на съдилищата, тъй като съм дълбоко убеден, че това Народно събрание ще вземе своите решения в съответствие с Конституцията и законите на страната и в съответствие с тях ще предприеме всички свои действия, както и останалите власти. взеха отношение и отчетоха наистина по-различния подход в доклада. Господин Шопов, струва ми се, че това е най-малко обраслия с цифри доклад, който Вие сте виждали представен в Народното събрание и въобще в съдилищата. Цифрите към този доклад са в приложение на електронния носител, три пъти надвишаващо обема на самия доклад. Там са таблиците и те изобщо не са изведени в основната му част.

Само искам да кажа, че подготовката на този доклад не изразява позицията на моята институция и на Върховния касационен съд. Съобразно Конституцията и законите председателят на Върховния съд подготвя този доклад на базата на данните и анализите, които се вършат във Висшия съдебен съвет, тъй като председателят на Върховния съд не е началник на съдиите, нито пък Върховният съд приема този доклад. Аз го внасям във Висшия съдебен съвет, Висшият съдебен съвет го обсъжда и той го внася в Народното събрание. Впрочем това е един от поводите да се замислим за догодина за процедурите, които ние трябва да развием тук, в пленарната зала. се, има го и този проблем, който Вие поставихте с натовареността. Аз го засегнах в своето основно изложение. Има опити и в сега действащия закон за отличаване на тези, които работят повече. Вие знаете, че съдиите в София, от Районния съд, имат един ранг повече отколкото останалите, както и тези от Софийския градски съд имат един ранг повече, законодателят се е стремял по някакъв начин да отчете това неравномерно положение. Но аз съм убеден, че това, което сега започва да се прави с оглед неравномерността на натоварването, ще даде своите резултати и по него аз

разбира се, неговите правомощия са твърде ограничени. Аз имам право по закон да правя предложения единствено за председателите на апелативни съдилища. Моята позиция винаги е била ясна и предварително обявявана, подходът и критерият е бил само един: това е високият професионализъм и високите морални качества на съдиите. Уверявам ви, във всички изказвания пред Висшия съдебен съвет съм казвал: за този, когото предлагам, съм се водил от едно-единствено съображение – неговата почтеност. Почтеният съдия е и висок професионалист. От това съм се ръководил и от това ще продължавам да се ръководя за в бъдеще. Считам, че на останалите въпроси дадох отговор в основното си изложение. Аз мисля, че властите в Република България трябва да взаимодействат в рамките на техните законни, конституционни правомощия и това е единственият залог, щото България да остане правова и демократична държава и в бъдеще. Благодаря ви, уважаеми народни представители, благодаря, госпожо Припомням проекта за: „РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, РЕШИ: 1. Приема Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г. г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и Върховния касационен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси”. Режим на гласуване.

който беше разгледан на заседание на Комисията по правни въпроси, проведено на 1 юли 2010 г.: „На заседанието присъстваха: проф. д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС, господин Божидар Сукнаров – председател на Комисия по правни въпроси към ВСС, госпожа Радка Петрова - председател на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС, госпожа Славка Каменова – главен секретар на ВСС, госпожа Ана Караиванова – главен инспектор на Инспектората към ВСС, госпожа Милка Итова и господин Ясен Тодоров – инспектори към Инспектората. Докладът беше представен от представляващия ВСС проф. д-р Анелия Мингова, която посочи основните акценти в него, отнасящи се до актуализация на графика по Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност и работата на специална Комисия по изпълнението на мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес. Съвместно с членове на ВСС и Министерство на правосъдието бяха приети и се изпълняват успешно 57-те мерки за изпълнение на План-графика на показателите за още по-значителен напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Госпожа Мингова постави акценти върху: кадровата политика и дисциплинарната практика на ВСС, както и активната дейност на ВСС относно осигуряването на технологично обезпечаване на органите на съдебната власт. Работата на Инспектората към ВСС бе представена от главния инспектор госпожа Ана Караиванова, която очерта основните дейности в организирането и администрирането работата на Инспектората, както и извършените планови, включващи комплексни проверки на цялостната дейност на съответните органи на съдебната власт, тематични и контролни проверки. Специален акцент в изказването си тя постави върху предложенията за тълкувателни решения въз основа на констатирана противоречива практика и направени предложения до ВСС за дисциплинарни наказания на магистрати, а също и за поощряването им. Информацията в доклада е структурирана и анализирана в няколко раздела, които представят в неговата цялост дейността на Висшия съдебен съвет с неговите постоянни комисии и дейността на Инспектората към ВСС, В Раздел IІ „Дейност на ВСС”, в отделна първа точка са изведени по-значими решения на ВСС. Във връзка с една от основните дейности на съвета, осъществяването на кадровата политика в съдебната система, през 2009 г. работна група към Постоянната комисия по предложенията и атестирането изработи нова Наредба за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, приета с решение на ВСС. При изготвянето на същата бяха възприети препоръките на професионалните организации на съдии, прокурори и следователи, както и забележките на неправителствените организации. Затруднения в дейността на комисията създава различният режим за встъпване в длъжност на административните ръководители и редовите магистрати, като препоръчително е този режим да бъде уеднаквен, за да се улесни кадровата дейност и своевременното обявяване на конкурси за заемане на магистратска длъжност. По предложение на Постоянната комисия по предложенията и атестирането са извършени редица кадрови промени съдилищата, прокуратурата и следствието. Назначени са чрез избор 273 административни ръководители и техни заместници, атестирани с оглед повишаване на място в ранг са 777 магистрати, придобили с решение на ВСС статут на несменяемост - 192 бр.; освободени от длъжност поради навършване на 65 годишна възраст или оставка - 77 поощрения за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества са получили 55 магистрати; назначени са младши съдии и прокурори – 61 съвет с решения е обявил 154 броя свободни длъжности в органи на съдебната власт за съдии, прокурори и следователи за първоначално назначаване и за заемане след конкурс чрез атестиране. Комисията по предложенията и атестирането е провела атестиране на всеки кандидат, който отговаря на условията за заемане на обявените свободни длъжности общо - на 801 бр. кандидати. Чрез Правната си комисия Висшият съдебен и предложения по законопроекти със значим обществен интерес, имащи отношение към дейността на съдебната система. Активно е било участието на членове на ВСС в обсъждането и изработването на критерии за мониторинг по прилагането на Закона за съдебната власт. Създаденият към ВСС през 2008 г. Експертен съвет по информационните технологии изготви Обзор и икономически анализ на четирите внедрени в съдилищата програми за управление на съдебните дела. Във всички съдилища има внедрени програми за управление на съдебните дела, имат регистрирани интернет-страници и публикуват решенията си в тях, с което този състав на ВСС е реализирал принципа за публичност и достъпност. Започнало е и публикуването в интернет–страницата на ВСС на пълните стенографски протоколи от откритите заседания на ВСС. е оказвал активно сътрудничество по партньорски проверки на Европейската комисия за оценка на напредъка на Република България във връзка с присъединяването на България към Европейския в работните срещи с европейските експерти, в изготвянето на становища относно Плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, както и участие в обсъждането на докладите През 2009 г. бе приет Кодекс за етично поведение на българските магистрати, като във всички районни структури, които са със седалища в областните центрове, окръжните структури на съдилищата и прокуратурите, апелативните и върховни прокуратури и съдилища се създадоха постоянни етични комисии. По повод образуваното от Прокуратурата през м. юни 2009 г. досъдебно производство за изясняване лицето Красимир Георгиев, осъществявало ли е действия на търговия с влияние в органите на съдебната власт беше създадена Временна комисия за установяване членове на ВСС контактували ли са с това лице и допуснати ли са нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Комисията е излязла със становище, че двама от членовете на ВСС са нарушили правилата на Кодекса за етично поведение и е поискала оставките им. ВСС възложи на Комисията по професионална етика да извърши проверка нарушени ли са правилата на професионална етика от онези прокурори и съдии, за които е установено, че са осъществявали контакти с лицето Красимир Георгиев. В резултат на проверката се установи, че неправомерни контакти под формата на срещи и телефонни разговори са осъществявали 18 магистрати, като за това нарушение срещу тях са образувани дисциплинарни производства, а четирима от назначените ръководители сами са подали оставка. Останалите дисциплинарни производства са решени до изготвянето и приемането на доклада от ВСС. Постигна се силно превантивно въздействие за стриктно спазване на изискванията за кариерно израстване, както от страна на членовете на ВСС, така и по отношение на всички съдии, прокурори и следователи. Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към него са провели активна дисциплинарна дейност. Средната продължителност на дисциплинарните производства показва, че те приключват в разумни срокове, като не е допускано неспазване на сроковете за произнасяне, определени в Закона за съдебната власт. През 2009 г. приключените дисциплинарни производства са 83 бр., за сравнение през 2007 г. са само 13 бр., а през 2008 г. е предприел мерки за предотвратяване на причините за недопускане на дисциплинарни нарушения в органите на съдебната власт чрез повишаване взискателността на ВСС при назначаването и кадровото развитие на магистратите, цел предотвратяване извършването на дисциплинарни нарушения с оглед престижа на съдебната власт. Дейността на ВСС се изразява в дейността на постоянните му комисии, част от решенията на които са изнесени като значими в доклада. В специален Раздел III от доклада на ВСС се представя дейността на Инспектората към ВСС. В изпълнение на годишната си програма Инспекторатът към ВСС е осъществил 5 планови тематични проверки, тематични проверки въз основа на самосезиране и тематични проверки, извършени въз основа на предоставени статистически данни. Извършените тематични проверки са съдействали за обобщаване и анализиране на данните по образуването и движението на определена група дела и по прилагането на конкретни правни норми в регионален или национален мащаб. Извършени са 4 контролни проверки, които целят да се установи дали се изпълняват препоръките, дадени с актовете от първоначалните проверки, подобрена ли е организацията на работа в резултат на предприетите мерки и отстранени ли са констатираните при предходните проверки на Инспектората пропуски и нарушения. През отчетния период са извършени 3 инцидентни проверки. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет се е самосезирал по повод

137, по които се извършва предварително проучване. Със становища е отговорено на 1466 сигнала и 146 сигнала са изпратени на съответните компетентни органи. Работата по част от сигналите е приключила с изготвяне на 200 броя актове, след извършена проверка, възложена със заповед на главния инспектор на ИВСС. Постъпвали са и сигнали, подадени от Администрацията на

като констатира положителни и негативни практики, свързани с работата на следствените служби, прокуратурата и съдилищата. Обобщеният извод е, че се отчита подобряване на организацията на дейността на проверяваните органи. Инспекторатът е отправил 5 сигнала за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления. Дал е общо 267 броя препоръки и сигнали по Закона за съдебната власт. През отчетния период е изготвил общо 12 предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и административни ръководители в органи на съдебната власт, както и 15 броя предложения за поощрение на магистрати. При осъществяване на дейността си Инспекторатът към ВСС е реагирал своевременно на сигналите за нередност в съдебната система. Увеличеният брой сигнали през отчетната година говори за повишеното доверие към Инспектората, както и за трайното му обществено легитимиране. В последващата дискусия по Доклада взеха участие народните представители Юлиана Колева, Янаки Стоилов, Михаил Миков и Анастас Анастасов. След проведената дискусия и обсъждането на Обобщения годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2009 г. Комисията по правни въпроси направи следните констатации: 1. Дейността на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него е подробно и аналитично представена, като са посочени конкретни мерки при констатиране на отделните пропуски и нарушения. 2. Висшият съдебен съвет е направил анализ в настоящия доклад на предоставените статистически данни и е формулирал изводи и препоръки. Комисията по правни въпроси отправя следните препоръки:

съдебната система. 2. ВСС да продължи да контролира изпълнението на изискването за публикуване на всички съдебни решения от съдилищата в страната. 3. ВСС да положи усилия за обективното оценяване на работата на магистратите и да прецизира критериите, които пораждат съмнения в обществото за обективност при назначаването на магистратите, както и да прецизира критериите относно избора на административни ръководители. 4. Да се предприемат необходимите мерки за редуциране броя на администрацията във военните съдилища и преразпределяне на ресурси към другите съдилища. В края на дискусията Комисията по правни въпроси гласува единодушно с 20 гласа “за”

за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2009 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова. От името на вносителя? Професор Мингова, имате думата.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Пред вас е вторият доклад на постояннодействащия Висш съдебен съвет за цялостна едногодишна дейност. Точно преди около година вие изслушахте и коментирахте тук нашия първи цялостен годишен доклад. Благодаря на колегите народни представители от Комисията по правни въпроси на Народното събрание за тяхната обективност при дискусията, за поставените въпроси, за добронамерения прочит на нашата дейност през изминалия едногодишен период и за подробния доклад, който тук беше представен от председателя на комисията. Затова бих искала да посоча пред вас някои акценти в нашата дейност не само за отчетния миналогодишен период, а и за това, което Висшият съдебен съвет като постояннодействащ орган върши и във времето до настоящия момент. Много бяха трудностите, предизвикателствата и проблемите, които през изминалата година стояха пред Висшия съдебен съвет. Много бяха и отправените критики и упреци за нашата дейност, някои от тях основателни, някои - преднамерени. Искам обаче да кажа, че всичко това в своята форма на добросъвестен обществен натиск оказа своята положителна роля и ние се опитахме в нашите действия и с нашите решения да осъществяваме действително функцията си не само като кадрови орган на съдебната система, но и функцията си на орган, който управлява съдебната система. В този смисъл бяха и основните акценти в нашата работа. Аз искам съвсем накратко да посоча някои от тях. На първо място, това стана ясно и от доклада, който изслушахте от председателя на Върховния касационен съд, е огромният проблем, и все още нерешен, с неравномерната натовареност в съдилищата. Преодоляването на този проблем е изключително изпитание и за нас като орган за управление. Той е изпитание и пред Народното събрание, доколкото това има отношение и в законодателния процес. Това е изпитание и за самите магистрати, защото не можем да очакваме качество и бързина, такава каквато обществото очаква, ако има неравномерна натовареност. В този смисъл, до този момент ние създадохме работна група, която вече изготви един предварителен доклад, приет от Висшия съдебен съвет, който има за цел да постави проблема и да даде първите проекти за решения от организационен, административен, включително и законодателен характер, който предоставихме на магистратската общност, за да видим нейното мнение и бележки. В резултат на това ни предстои национален семинар в края на този месец, след което, заедно и с обобщени резултати от един амбициозен проект на седем районни съдилища по Оперативна програма „Административен капацитет” за решаването на този проблем, да се опитаме да направим, да изготвим, да предложим единни критерии за натовареност, въз основа на които да можем да предложим и съответните организационни мерки в кадрово отношение, административни, а също и, надявам се, да можем да предложим на вас за обсъждане и някои законодателни промени. Един друг голям проблем, който стоеше пред Висшия съдебен съвет и който се опитваме да решаваме, е свързан с кадровата ни политика. Смея да твърдя, че до голяма част проблемите, които зависят от нашите управленски действия, сме се опитали да ги решим на основата на досегашната законова база. Какво имам предвид? Към края на миналата година, и това е залегнало в нашия доклад, се опитахме да изготвим с участието на всички магистрати, на неправителствени организации, на много широк кръг участници нова Наредба за реда и показателите за атестиране и кадрови решения на магистратите. Смея да ви кажа убедително, че всъщност, прилагайки тази наредба от началото на тази календарна година, до голяма степен се получи това, което липсваше до този момент, а именно обективното атестиране и оценка на магистратите. Бяхме обвинявани, че предишната наредба позволява всички магистрати да получават максимално висока оценка за своята дейност. Сега около 60% от направените атестации разкриват обективно добра оценка, което означава добра възможност за функциониране и осъществяване на професионалните задължения, но по-малка част са тези, които показват изключителни показатели.

публично изслушване пред Висшия съдебен съвет, когато избираме административни ръководители. Искам да ви уверя, че това дава положителни резултати.

Тук вземам повод от въпрос, който беше отправен по повод на предишния доклад – а именно амбицията ни да намерим най-добрия кандидат за председател на Благоевградския окръжен съд позволи да се провалят предишните два конкурса. Повярвайте ми, онова, което ни беше предоставено като възможност за подбор, не ни даде достатъчно основание убедително да да изберем едната от представените кандидатури. Надявам се, че тези, които правят предложенията и номинациите пред нас, при следващия избор да бъдат достатъчно отговорни, за да ни позволят да направим най-добрия избор за такъв председател. Забавянето понякога в нашата дейност е

новото отношение, породено от проблемите, свързани не само с въпросите за професионализма на магистратите, а и за тяхната етика и морал. Ние дадохме старт за ново отношение към този проблем още с приемането на Етичните правила за поведение на магистратите. Тези нови етични правила, които са наш документ, документ, започнаха да се прилагат и мисля, че вече дават положителни резултати с оглед моралът на магистратите да бъде на такова ниво,

изследвания на този въпрос от нашата специална Комисия за професионална етика) 18 дисциплинарни дела по повод случая Красимир Георгиев, вече приключиха с наложени наказания. Само за конкретика – три от тях са за дисциплинарно освобождаване от длъжност. Нещо повече, бяха образувани две дисциплинарни дела и на нашите бивши двама членове от Висшия съдебен съвет, които по повод на този казус подадоха оставки. Едното е финализирано към този момент, предстои финализирането на другото. Във връзка с проблема за професионалната етика ще кажа, че в нашата дисциплинарна практика, която показва показва чувствителен брой на дисциплинарни производства, резултат от доброто взаимодействие с работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 30 от наложените дисциплинарни наказания за миналогодишния период са поради нарушаване правилата на професионалната етика. До този момент от наложените дисциплинарни наказания 15 са поради нарушаване правилата на професионалната етика. Искам да ви уверя, че в това отношение Съветът ще продължи да работи, защото професионализмът и етиката при осъществяването на съдебната власт трябва да бъдат в синхрон, за да позволят действително да се повиши нарушеният трайно имидж на съдебната власт в очите на обществото. По отношение на друг акцент на нашата дейност – иска ми се това да бъде последното, което ще кажа, за да чуем вашите мнения и въпроси към нас – въпросът с информационните технологии, откритостта и публичността – нещо много важно в работата на съдебната власт. По отношение на системите за управление на съдебните дела вече имаме четири действащи, интегрирани помежду си системи за управление, които бяха подобрени през изминалия отчетен период. Имаме действащ единен електронен портал за публикуване публикуване на съдебните актове, което беше отчетено и акцентирано в последния доклад на Европейската комисия от юли т.г. Предстои обаче да имаме систематичен контрол за своевременно качване на съдебните актове на този електронен портал. Нещо ново през последните месеци във връзка с откритостта и прозрачността в нашата работа – на нашия сайт, на нашата интернет страница се качват всички разширени протоколи от нашите заседания. И не само това, а и всички атестационни материали в Комисията по предложения и атестиране. Всичко е публично и видимо и може да бъде обект на на вниманието на тези, които проявяват интерес към работата не само на комисиите, но и към пленарната ни работа. В заключение на моето представяне искам да ви уверя, че винаги сме били открити за добронамерен диалог и взаимодействие с останалите институции – с изпълнителната власт, с министъра на правосъдието и с Народното събрание. Надявам се това да продължи и по повод обсъждането на предстоящите промени в Закона за съдебната власт, което би ни позволило да ви предложим и нашия прочит на това, което според нас ще даде най-добро отражение за работата на цялата магистратура. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на проф. Мингова. Има думата

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще се постарая да бъда съвсем кратка в представянето на дейността на Инспектората, като няма да ви отегчавам със статистика. Тя е пред вас в докладите и в отчета. Ще си позволя да направя корекция в становището на Правната комисия. Не зная откъде се е получило – нашите предложения за дисциплинарни нарушения през 2009 г. са 44, а не 12. Не знам откъде е дошла тази грешка. Отчитаме втората година от дейността на Инспектората, на превала на третата. Всъщност от нашия мандат остана по-малката част, отколкото изминахме. През миналата година извършихме планови проверки в още два апелативни района. Фактически на втората година ние проверихме четири от петте апелативни района, прокуратурите и делата в гражданската материя. Това ни позволи да дадем реална база за правене на политиката на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, която въз основа на тези доклади от плановите проверки, които ние му представяме, мисля, че вече може да взема своите управленски решения. Израз на това е и създадената Постоянна комисия за взаимодействие, която смятам, че е много полезна форма. Тя беше отчетена и в последния доклад. Големият ефект от плановите проверки, които се изнасят в годишната ни програма в началото на годината, е превантивният ефект. Магистратите знаят, че ще бъдат проверени. Те контактуват помежду си, знаят как извършваме проверките и все по-малко се срещат ненаписаните съдебни актове, все по-малък става процентът на делата, решени извън тримесечния срок. Иска ми се, четейки обективните резултати, изнесени в доклада за дейността на съдилищата на проф. Груев, тези добри резултати в известна степен да се дължат и на нашата дейност. Защото основното, в което се вижда ефективността на едно правосъдие, е съотношението между постъпили и свършени дела, свършени дела, тоест повече да излиза на изхода, отколкото влиза. Виждате, че за миналата година е повишено с 25%. Другата ни дейност е по тематични проверки, ние сме ги изложили. Една особено удачна форма се оказаха контролните проверки, както да проверим магистратите, за които сме констатирали, че има известни проблеми, дали наистина са изпълнили указанията, а не са ни изпратили само един писмен отговор: да, ние издадохме заповеди, и до какво е довело това изпълнение. Да, имаме успехи и те са отчетени в доклада. Отново ще подчертая, само за Русенския районен съд констатирахме, че в резултат на изпълнението с 20% е повишена тази ефективност, тоест с 20% е нараснало съотношението приключени към постъпили дела. Третата ни голяма дейност, която аз смятам за особено съществена, това са сигналите, които отправяме за тълкувателни решения към председателите на двете върховни съдилища. Някои от тях са приети, а по някои вече вече бяха приети тълкувателни решения. Наскоро, за първи път, получихме един факс в Инспектората, в който едни граждани пишеха: „Благодарим, благодарим, благодарим! Вие ни върнахте вярата в правосъдието!”. Аз поставих резолюция на господин Груев – една втора от благодарността е и за вас. Смятам, че тези добри сигнали ни дават основание да работим. Друга голяма дейност е дисциплинарната дейност. Имаме внесени 44 предложения, както казах. Не всички са уважени. Изнесени са данните и в резюмето. Искам да изтъкна, че от четирите предложения, които направихме за дисциплинарно освобождаване от длъжност, макар и само две да бяха уважени от всичките, които предложихме за наказание, те излязоха след това от съдебната система, подавайки оставка, така че крайният резултат беше постигнат. В заключение бих искала да кажа,

През цялото време ние се опитвахме да търсим резултата от нашата дейност, задавайки си въпросите – какво целим с тези проверки, които правим? И след това – какво постигнахме? Затова наблягаме на повишаване броя на делата, свършени в тримесечния срок, на повишената ефективност и най-вече във взаимодействието с всички органи на съдебната власт, макар и естествено да прехвърчат понякога искри и противоречия, но и с органите на другата власт,

на тази голяма задача естествено да изпълним и показателите, залегнали в механизма за сътрудничество и оценка. Дано догодина се поздравим със свалянето, най-после, на този механизъм. Благодаря ви. И аз благодаря. Откривам дебата. Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Янев.

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа магистрати! Добре е, че има възможност Висшият съдебен съвет под формата на доклад да даде необходимата информация на Народното събрание, но както много пъти съм заявявал, от това не произтича нищо и на практика конституционният механизъм е напълно сбъркан, въпреки че тази поправка беше направена, когато госпожа Мингова беше мой колега парламентарист. Може би и тя се убеждава, че след тези доклади на практика нито в обществото, нито за съответните институции, Народното събрание или в съдебната система. Тук, госпожо Мингова, ще си позволя да бъда много директен и конкретен и да задам два въпроса, на които държа да получа конкретни отговори, така както ще формулирам и самите въпроси. Първо, според Вас, защо в продължение близо на една година Висшият съдебен съвет работи в намален състав от 23 души? Защо? Искам конкретен отговор от институцията. Съгласно чл. 130 от сега действащата Конституция Висшият съдебен съвет се състои от 25 човека. Това е императивен текст. Според Вас, ако има нарушение, а според нас има такова нарушение, кой е виновен за него? Това не е ли своеобразно суспендиране на Конституцията? Както Народното събрание не може да се състои от 238 народни представители или от 235, съвет, след като има ясен конституционен регламент, да не може да се състои от 23 души. В допълнение бих искал да кажа, че на специално заседание на Висшия съдебен съвет министър-председателят на България Борисов, в присъствието на министъра на правосъдието, каза, че въпросът за попълване на квотата ще бъде решен в рамките на една седмица. Аз се чудя, днес Висшият съдебен съвет представя

каква е позицията на Висшия съдебен съвет по отношение на намерението на управляващото мнозинство да въведе така наречения допуск

критерии, които са незнайни за съдебната система? По какъв начин, питам аз, ако на един топ магистрат от Висшия съдебен съвет му се отнеме или не му се даде възможност да ползва класифицирана информация, той ще може да работи? Как ще работи? Това не е ли своеобразна форма за още по-голямо редуциране на Висшия съдебен съвет? Аз не зная дали по този начин, като не се даде допуск на определени членове на

който касае магистратите и дейността на Висшия съдебен съвет. Освен това, по отношение на финансовите измерения на отчетността на доклада бих искал да чуя българските съдилища, различни районни съдилища, колко решения имат по отношение на компенсиране на незаконно задържаните лица? На каква сума възлиза обезщетението? Освен това, искам да знам, коя е обслужващата банка по сметките на Висшия съдебен съвет? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаеми колеги, тъй като времето напредна, а трябва да прочета и съобщенията за парламентарния контрол, утре сутринта в 9,00 ч. ще продължим с доклада – с неговото обсъждане и с дебатите. със съобщенията за парламентарен контрол на 17 септември 2010 г., петък: 1. Имало е поставен въпрос от народния представител Иван Костов към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, но същият отлага отговора, не може да представи такъв по обективни причини. 2. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на пет въпроса от народните представители Цвета Георгиева, Димитър Горов, Захари Георгиев, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски, и Михаил Миков и Любен Корнезов. Има питане от народния представител Димчо Михалевски. 3. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Чукарски. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев и на питане от народния представител Калина Крумова. 5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на три питания от народния представител Димчо Михалевски. 6. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на четири въпроса от народните представители: Ваньо Шарков – 2 въпроса, Четин Казак и Ивелин Николов. 7. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Стоян Гюзелев и на питане от народния представител Емилия Масларова. 8. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на три въпроса от народните представители Драгомир Стойнев – 2 въпроса,